Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Alustame 22 Riigikogu liikme ettepanekul kokku kutsutud Riigikogu erakorralise istungjärgu teist istungit. Kõigepealt on võimalus anda üle eelnõusid või arupärimisi. Palun!

Juhtivkomisjon on olnud oma otsuses väga konkreetne ja resoluutne, temal on ettepanek viia läbi lõpphääletus. Mul on küsimus: kas soovitakse avada läbirääkimisi? Soovitakse. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Tõnis Möldri. Palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Ma alustuseks tahaksin tänada keskfraktsiooni nimel kõiki neid parlamendiliikmeid, kes seda eelnõu toetavad. Ma arvan, veel kord, et see, kui me anname täna – kas või ajutiselt – meie ettevõtjatele ja töötajatele selle kindluse, et juhul kui inimesed jäävad haigeks, siis riik tuleb neile juba teisest päevast appi,

nad jäävad haigeks, siis nende sissetulek ei vähene sedavõrd palju. Arvestades seda, milline on Eesti inimeste toimetulekujärg ja kuhu me oleme sattunud selles inflatsiooni kiires tuules, on iga selline sõnum, mis riik inimestele annab, kahtlemata oluline.Küll

või iga poole aasta tagant siin suures saalis, vaid see saaks lõplikult vastu võetud niimoodi, et haiguspäevade hüvitamise kord jääks alatiseks niisuguseks: alates teisest päevast tulevad ettevõtjad ja riik inimesele appi. Ma arvan, et seda sõnumit ootavad meilt kõik ja ükskord tuleks see otsus vastu võtta. Ma saan aru, et me täna me seda teha ei suuda, täna me oleme saavutanud parlamendiülese kompromissi kuueks kuuks, aga ma arvan, et iga Riigikogu liige, kes siin saalis on ja läheb Riigikogu valimistele vastu, võiks ja peaks küsima sellele mandaati. Nii et veel kord: Keskerakond tänab teid selle hea ja konstruktiivse koostöö eest ning palub seda eelnõu toetada. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Isamaa erakonna fraktsiooni esindaja Priit Sibula. Palun!

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised ja seega võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.

Tulemusega poolt 54, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole, on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 725 seadusena vastu võetud. võetud. Esimese päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Head ametikaaslased, nüüd on informatsioon meile kõigile: erakorralise istungjärgu teise istungi päevakord on ammendatud ja kohe on ka istung lõppenud, aga